Prelazimo sada na glasanje o raspravljenim točkama. Pozivam predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Friščića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Bajsa. Hvala vam pisanu izjavu zastupnika Josipa Friščića od 18. rujna 2012. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskoga sabora o početku obnašanja zastupničke dužnosti u skladu s odredbom članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Josipu Friščiću izabranog sa liste HSS-a u 2. izbornoj jedinici započelo 22. prosinca 2011. godine te da je obnašanje zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika započeo Damir Bajs dana 23. prosinca 2011. godine. ispunjeni uvjeti iz članka 14. stavka 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Friščića Mandatno-imunitetno povjerenstvo je nakon provedene rasprave jednoglasno predložilo Hrvatskom saboru da donese odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Friščića sa danom 26. rujna i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Bajsa sa datumom 26. rujna 2012. godine. Zahvaljujem predsjednici odbora. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu i dajem na izglasavanje prijedlog ove odluke. Tko je za? Dobro. Konstatiram da je odluka donesena jednoglasno i to sa 129 glasova. Uvaženog zastupnika Josipa Friščića nema u dvorani da bi dao prisegu, a dobro, dat će prisegu kad dođe. Hvala